САНДОВ (ДБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, края на мандата на Четиридесет и петото народно събрание е редно да се направи отчет какво то свърши и какво ще допринесе за българския народ. Лидерите на други парламентарни групи говориха вече. Единственото обаче, което това отиващо си Четиридесет и пето народно събрание даде на българския народ, са измененията в Изборния кодекс нищо друго! Всички останали помпозно обявени инициативи – и за мажоритарната избирателна система, и за намаляване субсидиите на партиите, и за закриването на специализираните съд и прокуратура, и за индексирането на пенсиите, и за подкрепата на майките

забележете, без обществото да има право да провери резултата от машинния вот. От началото на демократичния преход изборите се осъществяват от народа. В изборния ден народът, суверенът лично осъществява най-суверенното си право – да избира своите представители във всеки вид народно събрание – Велико също. В 12 хиляди секционни избирателни комисии присъстват членове, застъпници и наблюдатели – представители на същия този народ, представители на всички партии, на неправителствени организации, на наблюдатели от чужбина. Това прави поне 100 хиляди български жени и мъже, които организират, ръководят и осъществяват изборния процес. Не ЦИК, българският народ прави изборите. В това се изразява и народният суверенитет съгласно Конституцията. С измененията на Изборния кодекс, извършени от мнозинството в това Народно събрание, народният суверенитет върху изборния процес беше отнет от българите и беше делегиран на машини. Машини, които трябваше да бъдат алтернативата, изведнъж станаха безалтернативни. Да, ГЕРБ е подкрепял и е въвел алтернативното машинно гласуване, но не сме и предполагали, че други политически сили ще злоупотребят с добрите намерения по такъв начин, че да ги превърнат в обществена заплаха. Бързината и радикалността, с която измененията на Изборния кодекс бяха приети силово, без дебати и без обществени обсъждания, гласувани срещу Разпети петък и публикувани в извънреден брой на „Държавен вестник“ безпрецедентно, издаден на издаден на Велика събота, няма как да не бъдат подозрителни. Според тези изменения българският народ е длъжен да гласува само и единствено с машини. И има едно-единствено право – да получи един разпечатан от машината протокол, без да може да контролира как той е съставен и без да може да провери числата в него. Колко трябва да нямаш доверие на народа си, за да му кажеш, че една машина е по-стойността от него? Как можеш да твърдиш, че изборите, провеждани по традиционния начин, не са прозрачни и да повериш целия изборен процес на един софтуер, запечатан в кутия, чиито алгоритми са непонятни на поне 73% от българското общество? Как можеш да твърдиш, че цели секционни комисии могат да сгрешат, а една машина не, при положение че в самия Изборен кодекс е записано какво става, ако машината се повреди? А ако случайно алгоритмите на машината започнат да дават грешни резултати? Може ли демокрацията в България да бъде поставена в зависимост от един компютърен алгоритъм? Софтуерът ли, уважаеми дами и господа, е по-почтен или по надежден? Той ли ще се грижи за нашата свобода по-добре от нас – народа на България? А ако попадне в непочтени ръце? А ако бъде повлиян по някакъв начин? Та нима няма доказателства по целия свят, че такъв софтуер може да бъде повлиян. Ако някой каже, че не позволява граждани да броят вота на граждани, то това може да означава само и единствено едно – че се готви кражба на изборите. Друго логично обяснение не може да има. В никоя друга европейска държава машинното гласуване не е допуснато или директно е забранено, и то точно с тези аргументи – не може да се делегира народният суверенитет на машина или на компютърен алгоритъм. Изборите трябва да се провеждат от народа, пред очите на народа и с прякото участие на народа. Машината може да помага, но не може сама да определя изборния резултат. В България в момента машината стана единственият фактор, който ще определи резултатите от изборите. Изборният кодекс, приет от мнозинството, задължава народа да вярва на машината, а не на себе си. В презрението си към същия този народ авторите на Изборния кодекс отнеха правата и му поставиха машини, които да го контролират. Това отношение към българския народ не бива и не може да бъде търпяно и толерирано. При 100% машинно гласуване трябва да има правила за това как народът ще контролира машините. Мнозинството не прие такива правила. То отвори „кутията на Пандора“. Трябва да я затворим, преди да е станало твърде късно. Уважаеми дами и господа народни представители, длъжни сме да направим едно последно усилие – да спасим доверието в изборния процес, да гарантираме, че следващите избори ще са прозрачни и честни и че уважаваме народа си. Молим всички системни партии да поканят своите представители в Централната избирателна комисия, да приемат решение, с което секционните избирателни комисии да бъдат задължени да броят контролните разписки и да сверяват получените резултати с резултата, показван от машинния протокол. По този начин ще имаме двойна гаранция, че изборите са били честни – данните от машините и данните от народното преброяване. Ако данните съвпаднат навсякъде, толкова по-добре. Но ако някой ни каже, че няма нужда това да се прави и че щом в Избирателния кодекс не пише, че трябва да се броят разписките, значи не трябва да се броят, ще му кажем, че ако той наистина мисли така, то явно знае кой се е приготвил да открадне изборите и да подмени волята на хората. Ако някой ни каже, че според досега действащия Изборен кодекс, приет от предходно Народно събрание, не са се броили разписките, ще кажем: да, може би това е било пропуск на предишните. Но ако Вие твърдите, че сте по-добри, тогава гарантирайте честен и демократичен изборен процес. Вярваме, че и президентът на републиката би подкрепил едно такова искане. Ако това наше предложение бъде отхвърлено от мнозинството в ЦИК, ще настояваме всички наши представители в секционните избирателни комисии да не напускат помещенията, докато контролните разписки не бъдат преброени и сверени с резултата от машинния протокол. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА Нашата единствена задача, колеги, оттук нататък е да гарантираме прозрачни и честни избори. Това е задачата на ЦИК, това е задачата и на служебното правителство. Може да ни наречете старомодни, аналогови... ПРЕДСЕДАТЕЛ но ние няма да позволим да се създават предпоставки за опорочаване на вота. Нека заедно гарантираме, че изборите ще са честни в името на България. Благодаря. Господин Митов, заповядайте за изказване. По ред на групите – господин Митов, господин Чорбанов, господин Хасан Адемов и Вие, и пак госпожа Дариткова след българската политика има едно правило, което се е утвърдило през годините, а именно че, когато Кремъл кихне, БСП се разболява. А това правило е особено валидно очевидно в условия на пандемия. Руската ваксина „Спутник“ може да е добра, може и да не е ние не знаем това със сигурност. Европейската агенция по лекарствата не е проверила и потвърдила качествата ѝ. В Европейския съюз има правила и ние сме длъжни да ги спазваме. Не можем просто защото на някоя близка до Кремъл партия й е хрумнало,

Призовавам Ви – не смесвайте политическите, търговските или, ако щете, геополитическите си интереси с тези на българските граждани и тяхното здраве. Отново подчертавам, „Спутник V“ може и да е добра ваксина, може и да не е, може да е ефикасна, може и да не е, но нека това бъде потвърдено и доказано от Европейската агенция по лекарствата. Някои от Вас тук сега сигурно ще кажат: ама Унгария се сдоби със „Спутник V“, пък тя е част от Европейския съюз. Тогава питам се: защо Виктор Орбан се ваксинира с китайската ваксина? И като сме на темата за китайската ваксина, Европейската агенция по лекарствата вчера вкара в така наречения rolling review една от китайските ваксини. Тя е на практика от вчера на етап на одобрение от Европейския регулатор, на който се намира и „Спутник V“. Защо не гласувате и да си купим от тази китайска ваксина? Ами американската „Новавакс“? Тя също е в етап на преглед на документацията. Дайте мандат веднага да докараме на българите и от нея. Има индийска ваксина. Хайде и нея да си купим. Уважаеми народни представители, ако гласувате това предложение, ще влезете в историята като народните представители, които с ясно съзнание са нарушили закон, и Ви призовавам да не го правите. Накрая, българските граждани трябва да знаят, че само преди няколко дни в Бразилия здравните власти блокираха вноса и приложението на „Спутник V“. Причината е липса на достатъчно надеждни данни за безопасността и ефикасността на тази ваксина. Бразилските здравни власти установиха, че аденовирусният вектор е способен да се репликира, тоест активно заразява хората, които се ваксинират с нея. Да си припомним и случая в Словакия, когато при доставката на 200 000 ваксини словашките здравни власти установиха, че качеството на тези ваксини нямат нищо общо с описаното в списание „Лансет“ и демонстрираното при производство в Русия. Апелът ми към Вас е за още търпение. Нека Европейският регулатор по лекарствата се произнесе. Наистина не мога да проумея от какво е продиктувано това бързане?! До края на месец юни България ще разполага с над 6 милиона ваксини, до края на годината – с над 13 милиона. Има достатъчно, за да може да бъде ваксинирано българското население. Имаме на склад две векторни ваксини – „АстраЗенека“ и „Янсен“, и Вие искате да си купуваме трета, при положение че Европейската агенция по лекарствата не се е произнесла, при положение че Бразилия е спряла тази ваксина, при положение че ще нарушите европейски регламент и при положение че ще нарушите български закон. Ако не знаете кой е българският закон, доктор Симидчиев Ви го каза, аз ще Ви го припомня. Съгласно действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, за да бъде пуснат един лекарствен продукт на пазара в България, същият следва да притежава валидно разрешение за употреба, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или от Европейската комисия. Благодаря Ви. Реплика – господин Михайлов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Митов, искам да Ви припомня нещо. Вие не сте длъжен да познавате детайлите на тези въпроси, по които се изказвате, и аз съм малко учуден от Вашето пламенно изказване. Всички ваксини

като опитен администратор, колко проблеми преживяха две от тях в последните три месеца. Този аргумент, още повече опроверган от европейския комисар по здравеопазването, който буквално заяви, че всяка държава в условията на извънредно законодателство може да вземе решение да преговаря със страна производител, независимо коя е тя, за интереса на своята нация, даваше възможност и в предишния парламент, и в този да бъде взето това решение. Нека да не влизаме в хипотезата: не знаем кое е добро и кое е лошо, ние влизаме в хипотезата на интереса на българските граждани. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Няма да правя политически изказвания, а ще говоря от позицията на гражданин, който се занимава с правенето на ваксини. Последният човек съм, който може да бъде обвинен в русофилство. Чувствам се европеец и съм твърдо за спазване на европейските норми и закони, само че ситуацията действително Не става дума за одобрение на аспирин и аналгин и за спазването на всички тези законови норми, които ЕМА съответно ни постулира. Нека не забравяме, отново да повторя, че всяка една държава поема индивидуална отговорност с използването на ваксините и затова всеки ваксиниран подписва информирано съгласие, че този препарат не е минал през всички тестове, които са необходими. Нещо повече, независимо че ЕМА одобри няколко ваксини, много държави индивидуално спряха използването им поради различни причини, най-вече многото нежелани реакции. В това отношение руската ваксина е една от ваксините с най-малко нежелани реакции, и то докладвани. Не става дума за държави с недостатъчно голяма свобода на словото, а европейски държави, в които се използва. Причината да подкрепя в Комисията тази идея за разговори с производителя на тази ваксина като начало, е фактът, че европейски държави се имунизират с тази ваксина. Половин Унгария е имунизирана с тази ваксина и имунолозите в Унгария твърдят, че няма странични реакции. Половин Сърбия също се имунизира с тази ваксина със същите условия. Разбира се, има и китайска ваксина – Турция се имунизира много масово с китайската ваксина и няма нищо лошо да се коментира и китайската ваксина. Става дума, че месеци наред ние бяхме в ситуация на абсолютен недостиг на ваксини по всякакви причини – дори няма да коментирам какви са. Имаше опашки, имаше нежелание – много хора. Всеки, който иска да бъде ваксиниран и имунизиран, трябва да може да бъде съответно Друг е въпросът, че не би следвало да се коментира изключително, как да кажа, неправомерно, че ваксината може да е добра или лоша. Зависи от това, какво ще определи ЕМА. Става дума за световни данни и в това отношение ваксините по света имат най-разнообразно разпределение. Четиридесет държави по света използват тази ваксина. Русия е от най-добрите производители на ваксини – класически и производители на ваксини от страшно много време, така че не би следвало да се политизира каквото и да е. Моят въпрос беше следният. Не става дума за нарушаване на законите, изобщо не става дума за неспазване на европейските работи. Нека да обясня. Става дума за нещо по-остро: защо никой от правителството не се обади на правителствата на Словакия, на Унгария и на Германия да попита каква е причината те да внесат тази ваксина и как избегнаха европейското законодателство? Унгария, продължавам да твърдя, е член на Европейския съюз, независимо че имунизира половината си население с ваксина, която не е одобрена от ЕМА. Така че моят въпрос е какъв е механизмът европейски държави да го правят? Българските граждани трябва да имат алтернатива и вече който не желае, ще си избере „Пфайзер“, ще си избере „АстраЗенека“. Тази ваксина е на различен принцип. Тя е на базата на ваксината за Ебола, която е много успешна. Ваксината за Ебола е създадена 2015 г. и беше одобрена 2020 г. За нея не се подписва информирано съгласие. Тя е преминала всички етапи. Руската ваксина, за която става дума – за „Спутник V“, и точно затова е избрана именно нея като предложение, е на същия принцип, абсолютно същия принцип, каквато е ваксината за Ебола, със същите два вектора аденовируси. Само ще кажа по отношение на аденовирусите. Всички Вие, уважаеми дами и господа, имате аденовируси в гърлото. Мога да Ви кажа, кажа, че това е патоген, който нормално съжителства с нас (шум и реплики), и не би трябвало да се спекулира с това нещо. Ваксината е преминала през достатъчно тестове. Да, Европейската комисия още не я е одобрила.

Надявам се, господин Найденов, ако правилно съм Ви запомнила името, че когато искате реплика – ще я поискате, аз ще Ви я дам с удоволствие, но няма да подвиквате така. Не сме все пак на стадиона. Реплики? Не виждам. Господин Хасан Адемов. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да започна първо с това, че в Конституцията на Република България е записано, че Народното събрание приема закони, декларации и решения.

Това е темата на решението. Всички останали научни при това спорове на тема „Имунология“, на тема, да кажем, „Епидемиология“ и така нататък не са за тази пленарна зала. Има си научни институти за това, които трябва да се занимават подробно коя от ваксините отговаря на условията за качество, ефективност и безопасност, коя от ваксините не отговаря и съответният ред за разрешение за употреба на тези лекарствени продукти. Какво обаче разглеждаме в момента? Пак повтарям, разглеждаме Проект за решение за възлагане на Министерския съвет осигуряването на достъпа на българските граждани до ваксината „Спутник Такъв проект за тези, които не знаят, беше разгледан и в края на предишното Народно събрание. Тогава колегите от БСП бяха внесли същия Проект за решение, колегите от ГЕРБ разшириха този проект. Беше и сега тази възлагателна процедура, този проект е в ход, възложиха на Министерския съвет да преговаря за всички разрешени ваксини за употреба. Това е фактическата ситуация в момента. И всеки опит тук, от тази трибуна, с взаимни нападки, с опит – извинявайте за израза, надцакване на една или друга парламентарна група от гледна точка на това кой е пò, пò, най в тази дискусия, на практика не върши работа. А основната цел на тези проекти, надявам се, е да се ускори темпоритъма на ваксинацията, защото от този темпоритъм зависи колко бързо ще се постигне желаната имунологична защита на българските граждани. Ето това е според мен истинската дискусия. Иначе можем да влезем във всякакви разговори на тема: какви са предимствата на едната, какви са недостатъците на другата и така нататък, но задачата на Народното събрание в момента е да разгледа Проекта за решение. Нека обаче да се върнем към изказване на говорител на Европейската комисия. Вижте какво казва той – и колегите от „БСП за България“, естествено, се хващат и за това изказване: „Държавите от Европейския съюз имат свободата да се снабдяват с ваксини извън стратегията на Европейската комисия, но на собствена отговорност – забележете, много важна добавка – на собствена отговорност.“ Как може да бъде реализирана тази отговорност? Ами има национални регулаторни органи в България. Този национален регулаторен орган се казва Агенция по лекарствата. Тази Агенция по лекарствата има своите задължения, за които ще кажа малко по-нататък за какво става въпрос. Ясно е на всички, че в момента Европейската агенция по лекарствата е разрешила ваксини за употреба в рамките на Европейския съюз. България е ратифицирала със Закон в това Народно събрание Споразумение с Европейската комисия, като с това споразумение делегира право на Европейската комисия да договаря количествата ваксини на принципа на равнопоставеност. Идеята е всички европейски граждани да имат равен достъп до разрешените за употреба ваксини в България. Ето това е, което иска Европейската комисия. На следващо място обаче какво казва българското законодателство? И тук веднага възниква въпросът, който колегите поставиха преди малко: защо има държави в Европейския съюз – към тези държави може да прибавим и Франция, Унгария, Словакия и така нататък, Германия – да не изброявам всичките, които си позволяват такъв подход на национална оценка на качеството и ефективността на ваксините, защото техните агенции по лекарствата имат възможността да извършат предварителна оценка на въздействието на тези ваксини от гледна точка на качество, ефективност и безопасност? От гледна точка на оценка на страничните ефекти, българската Агенция по лекарствата няма този капацитет. Това го казва и министърът на здравеопазването, казва го и председателят на Изпълнителната агенция – или как се казваше там – изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата. Това е разликата между тези, които са си позволили да се позоват на националната процедура за приемането на лекарствените продукти – ваксините, и тези, които не са, въпреки че имат право това да го направят. какво казва нашият Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина? „По предложение на министъра на здравеопазването съгласувано с Националният здравен санитарен инспектор и с разрешението на изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата може да се даде разрешение за продукти с нова активна субстанция – и то само за лечение, не за профилактика за продукти с нова активна субстанция и за превенция и лечение на вирусни заболявания.“ Забележете – за превенция на вирусни заболявания! Това е изключително важно, защото ваксините не лекуват, те превантират възможността за заболяване. Когато става въпрос обаче за лекарствени продукти и когато Агенцията разрешава по тези правила по националната процедура, тогава лекарственият продукт не трябва да има разрешен продукт продукт със същата активна субстанция, тоест трябва да няма аналози. Ако няма аналози, тогава еднократно министърът на здравеопазването по тази процедура може да разреши употребата на съответния продукт в България. Така че, за да може България да разреши приложението на този продукт по националната процедура, Агенцията по лекарствата трябва да има капацитета, трябва да има възможността да изследва тези препарати, тези ваксини от гледна точка на качество, от гледна точка на ефикасност, от гледна точка на безопасност. За голямо съжаление, нашата Агенция по лекарствата няма такъв капацитет, не може да ги изследва тези качества, качества, за които става въпрос, и затова националната процедура в България преди да бъде реализирана общностната процедура, няма как да бъде реализирано това предложение. Иначе, уважаеми колеги, много Ви моля да не превръщаме тази дискусия в геополитически спор, защото в този проект няма геополитика, в този проект дори няма нито кашлица, нито кихавица, в този проект има интерес на българските граждани по-бързо да бъдат преодолени фазите, по-бързо да бъдат ваксинирани, по-бързо да бъде достигната това това ниво на ваксинирани граждани, което да позволи придобиването на така наречения колективен имунитет. Всичко останало са празни приказки от тази трибуна. Моля Ви да се съобразим с европейското и с българското законодателство.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Адемов, аз съм учуден – интелигентен човек като Вас, толкова минути да загуби, за да донесе от девет кладенеца вода и да каже как едно решение не може да стане. Искам да Ви припомня, че в миналия мандат под натиска на управляващите ГЕРБ парламентът взе решение да върне този въпрос към Европейската комисия – буквално го задъни. Сега искам да Ви кажа като 10 г. член на Комисията за контрол на лекарствените средства, която легализираше всички медикаменти, които влизаха на територията на България към Изпълнителната агенция по лекарства, че тя изобщо не отговаря на истината това, което Вие казвате. Явно не познавате механизмите, по които Агенцията легализира медикаменти. Това не означава, че тук в България със свои собствени клинични или предклинични проучвания оценява тяхната ефективност. Тя проучва документацията, доктор Адемов,

още един контрол, то тогава влизането на една молекула щеше да се забави с 20 години за една държава. Недейте да заблуждавате хората, мен не може да ме заблудите, защото 10 години съм работил в тази комисия, но хората трябва да го разберат! Просто, съжалявам, че го казвам, не съм го очаквал от Вас, Вие казахте накрая много хубаво: „Тук не става дума за геополитика.“ Не става дума за кихавици, а става дума за интереса на нацията. В момента ние отново се отклоняваме от нейния интерес – обясняваме неща, които ще ни оправдаят, за да не вземем това решение. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Всъщност много точно беше казано от доктор Адемов: Капацитетът на Агенцията е определящият фактор. Нашата Изпълнителна агенция по лекарствата и цялото ѝ ръководство не смее да пие кафе, ако не е одобрено от Всъщност това е възловият момент, за да имаме самочувствието да поемем отговорност. Ако нашата Агенция по лекарствени средства не може да поеме отговорност за регистрация на каквото и да е, защо ни е необходима Национална агенция? Ние може да се съобразяваме само с каквото каквото се разреши от ЕМА и да си го прилагаме в страната, а да нямаме родно производство на нищо. Някога всяка партида на българска ваксина беше тествана ефикасно в същата тази агенция реално тестване с реални експерименти на животни за нейната ефикасност. В момента всичко се прави по документи в Агенцията, но така е и с другите европейски агенции. Нито унгарската, нито германската агенция ще правят реални експерименти, а просто имат капацитета, хората и вероятно експертите, които да поемат тази отговорност. Става дума само и единствено до отговорност на административните органи, нищо друго. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Господин Зафиров имаше искане за трета реплика.

нашето предложение няма политика. Политиката беше ей там срещу мен и ако бях на мястото на господин Митов, щях да се срамувам от това, което казах. Нещо повече, става въпрос даже не за политика, а за един елементарен политически инат

Ето за това става въпрос. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Благодаря Ви, за репликите, но аз единственото нещо, което съм казал, е, че централизираната процедура е задължителна за определени продукти. На първо място, продукти с новата активна субстанция и продукти за превенция и лечение на вирусни заболявания. Това го пише в българския Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Аз не съм го измислил този текст. Ако Вие бяхте сериозно загрижени този този проект да стане Проект на решение на Народното събрание, задължително щяхте да предложите промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В този случай единственото разрешено мероприятие, да го нарека, е централизираната процедура. Другата процедура е на отговорността на Националната агенция. Вие присъствахте на заседанието на Комисията по здравеопазването и там изпълнителният директор на Изпълнителната на Изпълнителната агенция по лекарствата заяви, че Агенцията по лекарствата в България няма капацитета да се справи с този проблем. Така ли беше? Всички колеги, които бяха там, казаха това. Всъщност цитирах изпълнителния директор на Агенцията, нищо друго. Следващо изказване – господин Симидчиев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 84, ал. 2, изречение второ от Правилника за организация и дейността на Народното събрание правя следното предложение за редакционни поправки поради допусната техническа грешка в текста на вносителя след наименованието на решението в текста на основание за приемането му след думата „Република“ да се добави „България“. Това предложение беше направено от мен и по време на обсъждането на Проекта за решение в Комисията по здравеопазването, но не беше прието от Комисията, поради което го правя отново в пленарната зала.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Колегите вляво се гордеят със своята последователност при внасянето на едни и същи законодателни инициативи. Обаче те са последователни и в лобизма, защото тук наистина не става въпрос за геополитика, тук става въпрос за лобизъм в чиста проба. Когато тази дискусия се състоя в предходното Народното събрание,

тази година и същите аргументи бяха изложени пред колегите от БСП. Ние им помогнахме да се избавят от грубото лобиране за „Спутник V“ на фона на още две налични руски ваксини и да подкрепят Проект на решение, който е в рамките на нормативната уредба на България и на Европейския съюз и който дава възможност на Министерския съвет да преговаря за всички ваксини, включително и китайски, и всички ваксини, които са които са измислени и одобрени на този етап, но само след получаване на разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата. Защото не на основание на българското законодателство, а на основание на Регламент на Европейския съюз ние нямаме право да използваме продукти в България, които не са получили разрешение за употреба по централизирана процедура. Българската агенция по лекарствата не е създала капацитет за подобно одобрение – не защото не иска, а защото спазва разпоредбите и действащата нормативна уредба. Тази правна рамка многократно беше припомняна на колегите вляво и мисля, че те не са искрени в своите желания да има бърз достъп до „Спутник V“ и без разрешение на Европейската агенция по лекарствата, защото имаха достатъчно време да внесат съответните законодателни промени – може и в Закона за извънредното положение, може и в Закона за лекарствените продукти, макар че там се налагаше нотификационна процедура, и да покажат, че това, което правят тук, не е само с цел демонстрация за грижа за здравето на българските граждани. Аз съм убедена, че е демонстрация, защото няма как нагло да не спазваш противоепидемичните мерки в пленарната зала – народни представители отляво и с медицинско образование системно стоят без маски (ръкопляскания от фалшива загриженост за живота и здравето на хората. Преди всичко трябва да сме загрижени за всички тук, които могат да се окажат със здравословни проблеми, които може да се заразят при такова неспазване на мерките, защото прекарахме достатъчно дълги часове в залата. Освен това ние се заклехме да спазваме Конституцията и законите на страната. Затова, колеги, нека да бъдем честни пред избирателите и да кажем кой наистина иска да се разшири Ваксинационната програма, така че българските граждани да имат достъп до повече ваксини, които обаче са със сигурност безопасност, ефикасност и качество. Тук въпросът отново е за отговорността. Ние не можем да вменим на Министерския съвет, бил той и служебно правителство, да наруши действащото законодателство в България и в Европейския съюз. Това няма как да стане, защото тук отговорността трябва да се понесе от министъра на здравеопазването, дори и от лекарите, които после ще прилагат тази ваксина, защото, когато няма разрешение за употреба, отговорността е на всички, ангажирани с внасянето, одобрението и прилагането на ваксината в Република България. Повярвайте ми, смятам, че това наистина е важно да се артикулира, защото отговорността се оказа доста имагинерно понятие за това Народно събрание – никой не искаше да поеме отговорност да управлява държавата, никой не искаше да поеме отговорност да управлява ЦИК, а отговорността е водеща при упражняването на лекарската професия, водеща при грижата за живота и здравето на хората, и тя трябва да бъде водеща за всички народни представители. Нека да припомня, макар че вече го отбелязаха преждеговорившите, че има вече един проект на решение – той е в сила, и няма нужда това Народното събрание да допринася още повече за отрицателния си нормотворчески рейтинг като приеме още един проект на решение с аналогично съдържание.

Пропуснали са да напишат, че става въпрос за Република България, написали са: Министерски съвет – без да артикулират на коя република е този Министерски съвет. Уважаеми колеги, наистина смятам, че подобно отношение не подхожда на партия с толкова дългогодишна история. Все пак, ако случайно се намерят поддръжници на този противозаконен Проект на решение, предлагам да се запише нещо, което да отговори на заложените нормотворчески стандарти в 45-ото народно събрание. Поне да напишем накрая: „ако е възможно“ защото до известна степен това ще освободи от отговорност министъра на здравеопазването и Министерския съвет, които вероятно ще бъдат назначени следващата седмица от президента. Уважаеми колеги, темата за ваксинопрофилактиката е изключително важна и смятам, че посланието, което трябва да излезе от тази зала, е не кой как употребява епидемията и пандемията за политически цели, а именно, че само след постигането на значителен имунизационен обхват, на сериозно ваксинално покритие ние ще можем да се справим с пандемията и да се върнем към предишният си начин на живот. Нека това чуят българските граждани!

с редакционни поправки. Той консумира изказването си, така че, ако искате, компенсирайте с реплики, но не ме карайте да му давам три пъти думата за изказване. Има реплики от господин Михайлов и господин Гуцанов.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема доктор Дариткова, понеже няколко пъти поставихте акцента във Вашето изказване за отговорността, искам да Ви попитам тук и да артикулирате, както използвате този израз, пред цялата зала: кой носи отговорност пред България, че е на последно място по брой ваксинирани и на челно място по смъртност?

Това, което мога да кажа от името на „Демократична България“, е, че това, което ние отстоявахме там, е да спазваме законите – всички закони, и да не се опитваме да правим геополитика, а да направим така, че българските граждани да имат достъп до ефикасни и безопасни ваксини.

не си правят национални процедури, а изчакват процедурата на Европейската агенция да приключи, защото за разлика от предишния внесен проект, когато Европейската агенция не е разглеждала

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз съм учуден, госпожо Дариткова, как говорихте по този начин от трибуната?! България, която е на първо място по смъртност – над 4,3%, която е на последно място по ваксиниране и има някакъв шанс да се излезе от тази ситуация, в която Вие ни вкарахте, по този начин да коментирате проблема?!

пред смъртта на толкова много български граждани поради Вашата некомпетентност да не използваме политически изказвания, а да вървим напред и да се постараем да направим нещо добро за българите. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Да, този парламент беше предизборен, следизборен. Така или иначе явно сме в кампания – тук думите се използват с цел да се вмени вина или да се търсят дивиденти. Но не това е смисълът на днешната дискусия. Смисълът на днешната дискусия е все пак в този парламент да спазваме Конституцията и законите на страната. Има приет Проект на решение, който задължава българското правителство да преговаря за всички ваксини, които са получили разрешение за употреба по централизирана процедура от Европейската агенция по лекарствата. има ли възможност допълнителни ваксини да се осигурят на българските граждани, те ще бъдат осигурени – няма нормативен дефицит в това отношение. И в този смисъл този Проект на решение е безсмислен. много е хубаво да се говори за отговорност. Ние винаги сме показвали, че можем да носим отговорност. (Оживление в „БСП за България“.) Носим отговорност и тя се носи чрез подаване на оставки и чрез явяване на избори. Досега българските граждани са показали, че имат доверие на Политическа партия ГЕРБ, защото за пореден път (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС) сме най-многобройни в този парламент и се надявам да бъдем още повече в следващия.

Не е редно фалшиви новини да се обсъждат в Народното събрание, защото това по никакъв начин не влияе на позитивния му рейтинг. Аз вярвам, че всички ние тук ще излезем с послание за подкрепа на ваксинопрофилактиката, като единствен възможен изход от създалата се ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Госпожо Дариткова, ще си позволя да кажа нещо за следващите, които ще вземат думата. Вие очевидно се отклонявате от обсъждания въпрос без да говорите нито за ваксини, нито за старо решение. Очевидно старото се различава от новото решение поне по един съществен елемент, че в старото решение се е изисквало изрично решение на Европейската агенция по лекарствата, а в новото решение няма такова.

Заповядайте да възразите срещу моя коментар и да продължим нататък със следващия докладчик. водещият заседанието се изказва по същество по темата, прави ми нещо като реплика, след като съм приключила с дупликата, е редно да слезе на тази трибуна и да предостави воденето на заседанието

Моля Ви, нека да спазваме правилата, защото видяхте до какво се стигна, когато веднъж се направи нарушение. Иначе, ако трябва да Ви обясня каква е разликата между двата проекта на решение – тя е в спазването на европейските регламенти и българското законодателство. Госпожо Дариткова, упражнявам правото си по чл. 57 от Правилника, неудобно ми е да Ви го разяснявам, където би трябвало да Ви обясня, че вършите нарушение и да Ви прекъсна. Не искам никого да прекъсвам, обсъждаме сериозен въпрос и искам да се чуят всички доводи, но тези доводи не са в стил горе-долу Стамболов, а са някак по съществото на решението, което ще приемаме. Господин Джевдет Чакъров. Следват Явор Божанков и Антоанета Цонева – по реда на записванията. И господин Пейков, и господин Гаджев. Добре. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! След изказаната от нас позиция аз ще продължа, естествено, в същия дух и ще кажа, че ДПС на този етап ще се въздържи да подкрепи предложения проект на решение, защото все още руската ваксина няма одобрение от Европейската агенция по лекарствата. На пръв поглед това, което ще кажа, би могло да бъде възприето като повторение, но бих искал да допълня, че в нашата парламентарна група и ръководството на политическата ни сила разисквахме много сериозно този казус, защото е много чувствителен на фона на високата заболеваемост. Споделяйки това, което се изказа от високата трибуна за високата смъртност в нашата страна, естествено, то е съчетано и с други фактори, но ние трябва да бъдем максимално прецизни. С оглед на безопасността на всички нас като граждани наистина е необходимо одобрение от страна на Европейската агенция по лекарствата. След като на заседанието на парламентарната Комисия по здравеопазването, както вече беше посочено от страна на Министерството и Изпълнителната агенция по лекарствата, не може да се поеме такава отговорност – да се каже гарантира ли се безопасността на съответната ваксина, то тогава, професор Михайлов и професор Чорбанов, кой поема тази отговорност? Може би вносителите имат идея да запишат в Проекта на решение – да добавят, че отговорността се поема от парламента, не поименно, а от парламента, защото трябва да има субектност на отговорност за това, което ще вземем като решение. Това е едната страна на казуса. А другата – с оглед на нашето законодателство, беше много подробно посочено тук, аз няма да повтарям съответните разпоредби. Абсолютно осъзнато, ако вземем такова решение, парламентът ще бъде в хипотезата да нарушава Закона, след като няма одобрение от страна на Европейската агенция по лекарствата. И тук искам да кажа, че нашият подход – анализ и дискусията, която проведохме, е принципен, без оглед на това от коя страна, чия е съответната Ето, разбрахме, че тези дни е стартирала процедура и по отношение на китайската ваксина „Синовак“. Тя също трябва да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата и всички други ваксини, които биха могли да бъдат одобрени от страна на Европейската агенция по лекарствата, са потенциални, които биха могли да се ползват от наша страна за ускорена ваксинация, ваксинация, за един ускорен темпоритъм, защото ние трябва да минем по този път, трябва да извървим този път. И в това отношение може би най-добрият пример за най висока висока степен на ваксинация е страната Израел, където виждаме, че заболеваемостта – в последните дни се отчита, че няма въобще смъртност. Има дни, когато няма смъртни случаи от коронавирус. Ние това трябва да го постигнем. Освен това колегите посочиха, но е редно да кажем на този етап коректно, че в последните дни се внесоха 273 780 от ваксината От друга страна, с оглед на съобщенията, които се появиха по отношение на ваксината на „АстраЗенека“, първоначално имаше стъписване и хората се оттеглиха от такава ваксинация. Но тези дни отново се наблюдава тенденция, че много хора продължават да се ваксинират с тази ваксина. С една дума, на този етап има достатъчно ваксини. Но защо да няма още повече ваксини? Така че ние не сме против да бъде възприета и да се договорят допълнителни количества и от „Спутник V“. Има интерес от определени хора, които искат да се ваксинират с нея, също така и с китайската ваксина „Синовак“. Трябва да се създадат всички необходими

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, този дебат малко напомня за дебата с повишаването на пенсиите. Всички имат желание, но все има някаква причина. Докато в тази зала се водят процедурни хватки, прилагат се конституционни аргументи, дори на хора, които бяха готови да Конституцията, само и само да останат на власт – не сме го забравили, все пак българските граждани ще останат последни в Европа по този показател, за съжаление. И причината да водим този дебат е тежкият Ви провал по отношение на ваксинационната политика. Никой не е забравил „зелените коридори“, които взривиха предвидения ред, приоритетите и приоритетните групи. После пък „зелените коридори“ останаха без ваксини. После дойдоха ваксини,

Ако има добра новина в този дебат, тя е, че господин Митов не стана министър-председател, защото щеше да досъсипе отношенията на България с останалите държави. Намесата на геополитиката в случая е недопустима, абсолютно недопустима.

Тъй като до момента допуснахте десетки изказвания на тази тема, аз държа да ги изчистя в това изказване. Ако те не съществуваха, и аз нямаше да правя съответното изказване. Абсолютно несъстоятелен е аргументът в посока геополитика. Ние виждаме, че отношенията с Русия са съсипани. Но те са такива и с Македония, и с Щатите, и с Европа, които отправят десетки декларации по отношение на корупцията в България. Този тип работа ни доведе до най-ниската точка на доверие спрямо външните ни партньори във всяко отношение – и на изток, и на запад. България е със съсипана репутация в Европа, в Щатите по отношение на Русия, ако щете и Македония, защото използвате на дребно и за тънки политически, дребни сметчици националните интереси на държавата. И това според мен, колеги, ще бъде ревизирано в следващи управления, както ще бъде ревизиран ваксинационният процес и всички допуснати грешки ще излязат наяве. Те не могат да бъдат скрити – нито зад процедурни факти, нито зад други оправдания. Всички помним колко хора загубиха живота си. Това са човешки И би трябвало да сте една идея по-тихи, една идея (шум и реплики) в момента по-внимателни на тази тема, след като е доказано и статистиката го показва, че Вашата политика дотук е пълен провал. А ние днес се опитваме поне малко да компенсираме вашите пропуски. Благодаря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 Вие и колегите от Вашата парламентарна група непрекъснато говорите за върховенство на закона. Кажете кога сте искрени: когато говорите за върховенство на закона или когато и в двата случая – и в случая за това решение, и в случая за пенсиите, не спазвате нито европейското, нито българското законодателство? Господин Георгиев. Госпожо Цонева, Вие сте наред. Е, разбира се, но господин Георгиев е преди Вас. Благодаря, госпожо Председател. Аз нямах намерение да се включвам в тази тема, защото всеки трябва да говори по това, от което разбира, но тъй като господин Божанков така поведе нещата. Уважаеми господин Божанков, да, не става въпрос само за геополитика, става въпрос за лобизъм, позован на геополитика. Но дори от днес, ако се вгледаме, Вие направихте много внушения, че България е с компрометирана външнополитическа позиция, че ние не се ползваме с доверието на нашите партньори. Само днес НАТО и съюзните в НАТО изразиха подкрепа спрямо действията на България и българското правителство за опазване на държавния суверенитет непозволяването на чужди държави да се намесват в действията ни тук, в България. Ако за Вас компрометиране на българския имидж в очите на трансатлантическите партньори се изразява чрез сключване на споразумение за стратегическо партньорство от началото на миналата година, така да бъде! Ако компрометиран външнополитически имидж е това, че Европейската комисия свали за България наблюдението по тема „Борба с организираната престъпност“ и елиминира доклада за сътрудничество и проверка в тази си част, нека така да бъде! Но моля Ви, много пъти Вашата политическа сила и нейни представители са правили така, че България наистина да бъде компрометирана на външнополитическата сцена. Имиджът на България да не е добър, политиката, която се води в България, да бъде поставена на светлината на един мрак, действията, които се дължат на множество опити, които Вие сте правили за торпилиране именно на нашите позиции по опазване на държавния ни суверенитет и на това някой да се меси в него и да ни казва какво да правим, но това не е била позицията и политиката на ГЕРБ, нито на това или на друго правителство, водено от сегашния министър председател.

Заповядайте, господни Божанков. Надявам се да ме стимулирате да подкрепя решението Ви, а не да ме изнервите, за да гласувам обратно. ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Госпожо Председател, трудно ми е в процедура по реплика да отговоря на господин Георгиев. По-скоро ми трябва процедура по начина на водене и да помоля да донесат термометъра от Северния вход да му измерят температурата абсолютен синхрон със Закона, няма нищо незаконно и по отношение на пенсиите, и по отношение на настоящето решение, господин Адемов. Тук пролича и нещо друго – абсолютно неразбиране на дебата – геополитика и лекарство. Ако лекарството беше шведско – шведско. В случая става въпрос за живота на хората, не става въпрос за нищо друго. Госпожо Цонева, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В допълнение на това, което каза доктор Симидчиев. Да, „Демократична България“ е за спазване на законите. И да, „Демократична България“ няма да подкрепи предложения проект за решение. И нещо в допълнение. „Левада център“ – изследователска агенция на територията на Русия, последните ѝ данни сочат, че 2% от населението на Русия е против ваксините по принцип, но 62% от руското население не би си сложило „Спутник“. Това са социологическите данни. Макар че Русия Макар че Русия има пълен контрол върху производството и разпространението на „Спутник V“, към момента тя е ваксинирала 5,28 души на 100. Ваксинацията на самия Путин е обвита в мистерия. Той беше ваксиниран месец март 2021 г., но няма официална информация това да е със „Спутник“. Благодаря Ви. Няма реплики. Заповядайте, господин Пейков и господин Гаджев, нали ще бъдем супер кратки, защото ще артиса Air Policing. Госпожо Председател, дами и господа! Понеже говорим за човешки животи. Аз се ваксинирах на 25 февруари... Да, няма нужда да ми казвате: „Браво!“ И сега ще кажа как се ваксинирах. Чаках точно 10 минути на зелен коридор и дори не си платих талонче за колата. Ваксини имаше. На другия ден затвориха зелените коридори, защото нямало ваксини. Около мен умряха няколко десетки родители на мои приятели не защото не искаха да се ваксинират, а защото Министерството ни – Министерството на ГЕРБ,

ставаше дума за менажиране на процеса, а не за липса на ваксини. Само ще напомня, че когато се поръчваха ваксините, нашето правителство не поръча и половината от тези, които можеха да бъдат поръчани, и после се оплакваше, че разпределението, видите ли, било лошо. дами и господа от БСП, като ми ръкопляскате – защо го казвам това? Защото Вашият основен довод за „Спутник V“ е, че няма достатъчно ваксини. Ами не, има достатъчно ваксини! Проблемът не е с нямането на ваксини. Проблемът със „Спутник V“ е съвършено различен. Проблемът със „Спутник V“ е, че Русия дълго време не предоставяше информация на Европейската агенция по лекарствата и сега данни няма. Европейската агенция по лекарствата иска очевидно да издаде съответния акт, който да позволи тази ваксина за цяла Европа. С други думи, дами и господа от БСП, това, което Вие правите, е политически акт, той не е свързан със здравето на българина, просто защото, ако изчакаме малко, Европейската комисия така или иначе ще разреши или няма да разреши въз основа обаче на конкретни факти, свързани с ваксината. И, както каза господин Божанков, няма значение дали е шведска, дали е норвежка, дали е китайска, дали е руска, важното е тя да бъде одобрена по адекватния ред. Вижте кои държави са си я поръчали – Азия, Африка, Латинска Америка, няколко южнославянски държави, които имат силна геополитическа обвързаност, Унгария, знаем как се управлява Унгария в момента, и Словакия. Искам да кажа нещо за Словакия. Словакия премиерът заобиколи решенията на правителството и стана огромен скандал – Словашката агенция по лекарствата се опита, тя се опита да направи анализ на руските ваксини. И, както можете да прочетете в медиите, те установиха две неща. Първо, че тази ваксина, ако е „Спутник V“, която са я пратили на тях, не е баш същата като тази, която са пратили на други държави, и второ, „Спутник V“, произведена в един завод и в друг завод, е базово различна. С други думи има сериозен проблем в момента все още с тази ваксина. Така че нека си кажем, за Вас това е важен политически акт, но той не е свързан със здравето на хората. Аз Ви моля да изчакаме решението на Европейската агенция по лекарствата, то ще се случи скоро. Със сигурност в рамките на следващия парламент този въпрос ще може да бъде решен, ще бъде решен по справедлив начин, начин, изгоден за българското население, и начин, който, разбира се, е законен предвид европейските и българските закони. Благодаря Ви, сърдечно. Надявам се, че след нея няма да последва лично обяснение и серия лични обяснения? Заповядайте, господин Симов. Мисля с това да приключим,

Тъкмо започне човек да си мисли нещо хубаво за „Демократична България“, тъкмо започна тази партия да ми изглежда, така – викам: абе става нещо от тях, влиза темата „Русия“ и изведнъж откачате напълно на тази тема, без абсолютно никакви логически разсъждения, и най-важното, разсъждения, непочиващи на абсолютно никакви факти! Да не говорим и за друго. Оставам настрани дала ли е Русия данни за това или не, въпреки че цяло списание Lancet, едно от най-авторитетните списания, даде невероятна оценка на тази ваксина. Става въпрос за друго – човек, принадлежащ към либералното пространство, да ни каже, че Азия, Южна Америка това са някакви незначителни страни, извинявайте, не го очаквах от Вас! Благодаря. Благодаря, че ми извадихте картата, това беше хубав жест. (Реплики.) Не, не казвам, не казвам, че държавите от Азия са незначителни, просто казах... С „АстраЗенека“ се ваксинирах, оксфордската ваксина, защото това беше единствената налична, да. Сега да продължа, тъй като зрителите, те тъй или иначе не чуват репликите от залата, ако искате да кажете нещо, трибуната я имате под формата на реплика, дуплика или изказване. Не, не са незначителни тези държави, но аз потвърждавам, че въпросът е изцяло геополитически. Ако Русия е ваксинирала 5 на сто от своето население и разпространява ваксината в 60 други държави и тръби през всички възможни канали колко ефективна е тя, обаче отказва да предостави адекватни данни на Европейска агенция по лекарствата, мисля, че е много логично, всичко което казвам – изобщо, връзката е съвсем ясно проследима. Нали така? Нещо повече трябва ли да обяснявам? Защо е необходимо, при положение че има толкова важни теми за разглеждане, извадихме точката на доктор Симидчиев за Законопроекта към Закона за здравето, който наистина беше свързан със здравето от ДБ.) Той искаше да се поставят ясни квоти, при които се правят локдауни или се махат локдауни, по дяволите! Дъщеря ми тази година е ходила една седмица на училище. Всички ресторанти са отворени! Вие ми казвате, че руската ваксина е най-важното. Ами не е най важното, господа. Нека да изчакаме. Последно изказване – господин Гаджев. Моля, който ще гласува, да влиза в залата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина този спор го водихме за… този подобен Проект на решение преди има-няма два месеца и продължаваме да говорим със същия пламък като в едно предизборно Народно събрание, логично е да гледаме и предизборни проекти за решения, защото за мен това е такова. Колкото до самата ваксина дали е хубава, дали е лоша – надявам се да е хубава. Не искам да коментираме дали е лоша, защото, колкото повече хора се ваксинират, толкова по-добре. А аз съм убеден, че има много български граждани – стотици, ако не и хиляди, които само за това, че е руска ваксина, ще ги накара да се ваксинират. Предполагам голяма част от лявата страна на залата, която не се е ваксинирала досега, ще даде личен пример в това отношение. Колкото до няколко неща, които бяха казани. В момента в Европейския съюз само Унгария използва тази ваксина и има доставени до момента около 1 млн. 300 хиляди дози, които определено не стигат за 9 милиона население, камо ли за половината. Докато съседни нам страни, като Сърбия, и дори Република Северна Македония, минаха основно на китайски ваксини, но очевидно за вносителите китайските ваксини явно не са достатъчно качествени. Спомена се на няколко пъти примера със Словакия и той е доста лобиозен в тази тема не само заради политическата криза до която доведе, но и заради начина, по който се сключи и се проведе проверката на самата ваксина. По Договора, който беше сключен със Словакия, впрочем, както и Бразилия техните национални лаборатории извършиха изследване на получените доставки и партиди. Лаборатории към Словашката академия на науките откриха, че има доста разминавания между партидата, която са получили и тази, която е изписана в престижното списание „Лансет“. Това е нещо, което лабораториите казаха: „Стана един скандал. Дори руснаците искаха да изтеглят партидата.“ Явно си има проблем с партидата, но когато имаш проблем с партиди и ваксини, мисля, че си е голям проблем. По-интересно нещо там е, че словаците публикуваха своя договор – договор с руската фирма износител, където са описани всичките условия по които са получени. Интересното там е и клаузата, че плащаш независимо дали ще ползваш, тоест, независимо дали ваксината е хубава, лоша, отговаряща на изискванията или не – страната си я плаща. На колко я плаща, ще Ви кажа малко по-късно. Друго нещо, което е интересно във въпросния договор, е т. 6.5, от него, която, ако мога да я преведа за яснота: „Продавачът в никой случай не е отговорен за ефикасността на продукта.“

долара. (Реплики.) Така пише в Договора между Министерството на здравеопазването на Словашката Република и фирмата производител – 19,90 долара, за толкова са си я купили.

стига. Да ги сравним с другите две векторни ваксини, които вече са одобрени от Европейската агенция по лекарствата – тази на AstraZeneca, така наречената оксфордска ваксина – двете дози струват 4,30 долара, или разлика от 4,5 пъти, тоест руската ваксина 4,5 пъти е по-скъпа от AstraZeneca. А „Янсен“ еднократната доза, която наскоро беше одобрена струва 10 долара, или три пъти по евтина, отколкото руската ваксина. Тоест, имайки предвид, че е в една доза два пъти, извинявам се. Оттук въпросът е, че става въпрос – няколко хора го отбелязаха, и за пари, и то за много пари. Защото освен самата поръчка на ваксините тук има и събиране на митнически сборове, които стават по европейското законодателство, а не по националното, които трябва да се освободят от митница, съответно още големи разходи, а пък по принцип законопроекти, които касаят много пари към частна компания, как се наричаха? Лобистки или може би аз греша. Надявам се да греша. В крайна сметка нека да изчакаме някога руската страна да подаде своите документи в Европейската агенция по лекарствата, защото тук ще Ви цитирам европейския комисар по здравеопазването госпожа Стела Кириакидис, която на 14 април – преди две седмици, заяви, че ЕМА публично потвърди, че към 14 април не е получила апликации за търговско решение на „Спутник V“. Започнат е текущ преглед по заявка на фирма „Ерфарм“ – Германия. Дори руснаците и тук се питам във въпроса защо след като е толкова добър продукт, който всички ние се нуждаем в Европа – защо толкова месеци не е даден за за проверка от Европейската агенция по лекарствата. Тези държави, които са го ползвали, в случая в Унгария и в Словакия, особено в Словакия показва, че не отговарят партидите на това, което са си поръчали,

утре правителството сключи договор с руската страна, която впрочем каза, че преди края на месец юни не може да доставя дози към Европа. Това е цитат на директора на руската фирма, която се занимава с износа им към други срани. срани. След юни ще могат да доставят, но преди месец юни, не могат. Кой ще носи отговорността, ако и при нас се случи същото, което се случи в Словакия? Оказа се, че идват дефектни пратки и пратки, които не отговарят на това, което искаме и сме си поръчали. Кой ще носи отговорността за това? Защото надали ще сме ние. Така че не виждам смисъл да се одобри едно подобно решение, при положение че е очевидно и ясно как как няма да доведе до нищо хубаво, колкото и да ни се иска да решим проблема с ваксинацията, а ваксини в момента има. По-скоро трябва всички да призовем хората да се ваксинират. Между другото, сещам за един въпрос, който беше повдигнат от колегата Петър Витанов от Европейския парламент – водач на групата на БСП в Европейския парламент, и той е свързан с европейските ваксинационни паспорти

действия за осигуряване на ваксината и достъпа на българските граждани до нея. Дотук се коментираха сключването на договори от страна на държавата, всякакви други неща, ваксинационни паспорти – те нямат връзка с решението, но дето се казва, защо да не разгледаме всички аспекти? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гаджев, в момента разглеждаме Законопроект, с който да възложим на правителството да започне процедура по одобряване на руската ваксина и съответно закупуването. такова нещо. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Въпросът ми към Вас е, и моля Ви, разяснете на колегите към този момент и до края на май месец с колко ваксини ще разполагаме налични в България, защото основната теза е точно тази, основният момент е точно този – дали в България ще има възможност свободно да имаме и зелени коридори, и съответно да изпълняваме Плана за ваксинация? Защото моите опасения са, че до края на месец май и до края на месец юни ще имаме толкова много ваксини, че няма да има желаещи, които да си ги слагат.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гаджев, мислех да направя процедура по начина на водене, тъй като председателят явно реши, че няма да ми я даде, затова ще Ви направя реплика на Вас. Говорим днес няколко часа в тази зала за ваксините, за здравето на хората, за това какви мерки трябва да предприемаме по време на пандемия. Това обаче, което не казахте, е, че пандемията изисква няколко неща. Тя изисква ред, дисциплина, съобразяване, отговорност и грижа за здравето – за нашето здраве и за здравето на хората, които са около нас, грижа за здравето навсякъде в ежедневието, на работа, в училище, навсякъде, където се намираме в магазина. Господин Гаджев, обърнете внимание колко хора, колко народни представители в тази зала в момента са без маски? Колко хора в тази зала не са поставили маските си правилно? Тоест маската знаем, че трябва да покрива и носа. Един колега каза, че синът му бил ходил една седмица на училище тази година. Уважаеми колеги, от отговорността на всеки един от нас зависи

Заповядайте, госпожо Нинова – господин Ченчев искаше преди това да разкаже за някоя телевизия сигурно? Обикновено Вашите реплики са свързани с някоя телевизия. Уважаема госпожо Председател, радвам се, че следите моите реплики

Господин Гаджев, в своето изказване сам признахте, че сте сигурен как стотина хиляди души искат да се ваксинират със „Спутник Дайте им тази възможност. Това е работата на Народното събрание – да защитава интересите на хората – аз също познавам много такива хора, които искат и от чужбина да пътуват, ако ние тук вземем това решение да могат да се ваксинират. Всички в тази зала знаете, че и на територията на Европейския съюз има така наречения ваксинационен туризъм, има цели самолети, които летят до Москва, за да може граждани на Европейския съюз да се ваксинират и те го правят. Господин Гаджев, тъй като явно не искате да защитите интересите на хората, просто дайте им възможност да избират. Това е право на гражданина – възможност да избира. И ние това искаме да им дадем, но точно Вие да говорите за договори, при положение че напред и накуп платихте 3 милиарда за самолети, които ги няма

както съм убеден, че ще направите искам да е гарантирано, че тя ще съдържа ваксина срещу ковид, а не примерно вода от Волга. По този начин да бъде защитено Вашето здраве и тези, които се ваксинират с нея, да знаят с какво се ваксинират и да знаят, че ще бъде за тяхното здраве, а не просто нещо, което е дошло без проверка. Благодаря. (Ръкопляскания от госпожа Корнелия Нинова, господин Вежди Рашидов, госпожа Росица Кирова, а пък Георги Свиленски иска – по начина на водене. (Реплики

Наистина няколко пъти се изказах да се слагат маски, защото първо не знам точно от какъв популизъм се навряхме един върху друг тук. Виждам, че сте родолюбци, но от единия край на митингите бяха всички без маски. Някой от Вас явно имат яйчни имунитети, другата част също подкрепяха без маски. Заразихте сумати народ и защо Ви го казвам? Има хора… Аз не се шегувам. Моята съпруга ръководи два етажа ковид, в момента и заразихте една камара хора безотговорно и сега говорите за ваксините.

позволявам си да взема отношение във връзка с две или три предложения от колеги народни представители от ГЕРБ, които непрекъснато следят кой е с маска и кой е без маска в тази пленарна зала. Уважаеми колеги, ако първото нещо е да носим маски, второто нещо е да спазваме дистанция. Вие сте се нагушили на 50 см един от друг и ми говорите за носене на маски. Уважаеми колеги, в тази зала стоим вече шест часа, смятате ли, че като сте си сложили тези маски и ги сваляте и качвате, когато някой излезе на трибуната, в тази зала няма вируси и няма каквото и Смятате ли го това нещо? Така че, ако някой има желание да започне работа в РЗИ, от понеделник – виждам има достатъчно колеги. И да напомня! Господин Рашидов, понеже Вие обвинявате,

колеги! Предлагам Ви – на последните две точки сме – да завършим работата на това Народно събрание малко с чест. (Шум и реплики.) Няма нужда!

Тя иска да ѝ приемам решението. Предполагам, че ще ни омилостиви. Госпожо Дончева, така изключително атрактивно, но и професионално водите, но не познахте по отношение на мен – нямам никакво намерение да прекъсвам изказванията, а напротив, желая да направя такова.

За втори път днес ми се налага да казвам, че от БСП сме последователни, принципни и стабилни в политиките си, независимо дали се намираме след избори, преди избори или по средата на парламентарен сезон. Внасяме това предложение за пореден път по следните причини. Първо, има български граждани, които искат да се ваксинират с такава ваксина, и ние сме длъжни да им осигурим тази възможност. (Шум ваксината е регистрирана в 64 държави и достъп до нея имат 3 милиарда души в света. Трето, доста се поговори тук за геополитика, чуха се обвинения в лобизъм, заговори се за Кремъл и за Европа. Искам да Ви попитам, особено тези колеги, които имат аргументи против:

Виждам, че Вашите лидери, които са и лидери на Европа, са на друго мнение от Вас и са в добро здраве – не са се разболели от кихане в Кремъл! Ето как изглежда Европа по този въпрос: „Външното министерство на Австрия съобщава, че в момента преговаря активно с Москва за закупуване на руски ваксини“ – моментът е 31 март 2021 „Обсъжда се доставянето на 300 хил. дози от „Спутник V“ през април, а други 500 хиляди през май и още 200 хиляди през юни.“ „От Администрацията на Себастиан Курц съобщават, че австрийският канцлер е провел разговор с президента Путин и разговорът е за доставка на ваксина „Спутник V“, но и нещо повече – за производство на територията на Австрия“. Госпожа Меркел и господин Макрон, видеоконферентна връзка на германския канцлер Меркел и френския президент Макрон с Владимир Путин, обсъден е въпросът за „Спутник V“ желаят не само да закупят и приложат, но и да започне да се произвежда ваксината в Бавария. Ето Ви няколко аргумента и те са: първият аргумент – здравето на българската нация. Каквото и да говорите от ГЕРБ, докарахте България до първа по смъртност и последна по ваксинация. Доставката на „Спутник V“ е още един начин да преодолеем тези последни места не само заради здравето на хората, а заради бъдещето на икономиката. Защото държавите, които успеят да ваксинират повече от своите граждани, ще освободят мерките, ще развиват икономиката си и ние пак ще оставаме на опашката. Вторият аргумент – нека медиците да спорят какво е качеството на ваксината, но няма как 3 милиарда души в света да я употребяват, 64 държави в света от всички краища на света, включително и в Европа, да я регистрират и употребяват и Вие да казвате, че това е нещо вредно!

по темата за здравето на нацията и бъдещето на развитието на България нито русофили, нито русофоби, нека да бъдем българофили! Подкрепете нашето предложение, защото е в интерес на България и в защита на здравето на българския народ. и реплики.) Има реплики! Господин Пейков, господин Биков, че отдавна не се е изказвал. Господин Гаджев, Вие ще отстъпите.

Нека не бъркаме русофилството и путинофилството! (Шум и реплики.) Аз предизвиквам цялата група на БСП тази вечер да седнем на една маса и да викнем един руски оркестър. Аз ще застана от едната страна и ще пея, а Вие всичките от другата страна дали ще изпеете толкова песни, колкото знам аз?! И дали сте прочели толкова руски книги, които аз съм издал?! Не става дума за това! Не става дума за русофилство и за русофобство. Става дума за процес, прозрачен процес. Ние вярваме на Европейската агенция по лекарствата. Утре Вие ще поемете ли последствията, ако след пет или шест месеца Европейската агенция по лекарствата се произнесе, че има проблем с руската ваксина?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, аз ще гласувам против това решение. И то с много ясни аргументи. Вие в момента, и е добре да отговорите на този въпрос, предлагате да се вземе едно решение, което да извади от отговорност всеки, който тръгне да договаря ваксини. Защото това Четиридесет и пето народно събрание приключва днес

Нищо не пречи на служебния здравен министър да направи всичко това, което Вие казвате, но да го направи на своя отговорност, на отговорност на служебния министър-председател, на отговорност на президента, който ги е назначил. Те могат да го направят, няма нужда от решение на парламента! (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Нека те да го направят! Аз тази отговорност не мога да я поема! Няма как да поемем отговорност тук, при положение че днес приключваме. това е безотговорно! Второ, тук се говори – това не е геополитика. Не, геополитика е! И геополитика е! Защото ние сме вкарани в един черен списък на вражески държави, който Русия е изготвила, и сега, без те изобщо да искат да ни продават ваксина и каквото и да било, ние казваме: „Давайте да ходим да се договаряме“, все едно те ни тропат на вратата и искат да ни дадат ваксина. Ами, ако ни дадат ваксина, която е подходяща за такива страни, които са в този черен списък?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, да Ви актуализирам малко изказването, тъй като очевидно боравите с данни от март, а сега сме май. Отпреди три дена при канцлера на Австрия – ще Ви го цитирам: „Австрия ще купи „Спутник“ единствено и само след одобрение от ЕМА. Одобрението от ЕМА е задължителен реквизит за завършване на сделката ни с Русия.“ (Ръкопляскания Искате ли дуплика, госпожо Нинова? Не пише в Правилника да бъде отстраняван от залата някой за това, че не носи маска. Органите на РЗИ наблюдават и могат да направят акт на колегата Хаджигенов.

Към последния колега с репликата. Колега, разликата между тези европейски лидери и Вашия досегашен и лидер в оставка, премиер в оставка, е, че те вече започнаха разговори, изчаквайки разрешението, и в момента, в който то излезе, ваксините са им на границата. А България ще я докарате до състояние, в каквото беше преди месец-два, да се молите на същите тези лидери да ни дадат временно ваксини назаем. Това поставя големия въпрос за лидерството не само в Европа, а и в България. Уважаеми български граждани, това, което чухте от нашите политически опоненти,

Не е просто да управляваш държава и да носиш отговорност. Неслучайно цитирам европейските лидери от Вашето политическо семейство, защото това не са просто председатели на партии, а държавници, които мислят за народите си, и затова носят отговорност, поемат риска и са готови обаче да си помогнат на хората в здравната криза. Ето затова сме ние тук, затова направихме това предложение и затова сме и различни! Последователно, месеци наред, независимо в каква ситуация се намираме, искаме това, защото е добро за България. Тук сме с лицата си и ще гласуваме за, защото сме готови да носим тази отговорност в името на здравето на българския народ и бъдещото развитие на България.

уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Поради очевидното изчерпване на аргументите за и против тази точка от дневния ред, аз правя процедурно предложение за прекратяване на разискванията и подлагане на гласуване. Благодаря

госпожа Кирова иска думата преди Вас. Ако се разберете. Господин Цонев – декларация от името на група.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предстои ни едно гласуване и още една точка, която представлява решение, подобно на ратификация, което очевидно ще мине бързо, и с това приключва работата на 45-ия парламент по всяка вероятност. В тази връзка бих искал да направя декларация от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ и поводът е именно приключване на работата на този 45-и парламент. петото народно събрание явно ще остане в историята не само с най-кратката си биография, но и с най-активната форма на популизъм. Именно този популизъм е повод и причина за огромния брой законопроекти и други актове на Народното събрание без оглед на последици, без съгласуваност, без оценка на въздействието върху бюджета на страната в една такава сложна ситуация на кризи, включително и политическа криза. От „Движението за права и свободи“ отново ще подходим разумно и принципно, ние няма, не сме внесли, не внесохме законопроекти и защитаваме тезата, че парламент, който не излъчва мнозинство и правителство, не може да носи отговорност за съществени промени в законодателството, особено касаещи бюджетни ангажименти към българските граждани. Продължаваме да твърдим, че пред Народното събрание и всички политици стоят много по-важни въпроси – да трасираме пътя за решаване на основните кризи, свързани с пандемията, със забуксувалата икономика, с компрометирания държавен бюджет и така Прочетох Ви съвсем съзнателно първата част от декларацията, която господин Карадайъ – председателят на парламентарната ни група, направи в сряда тук от тази трибуна. Ние смятахме, че тогава трябва да кажем, че това Народно събрание всъщност е изчерпало своя лимит на отговорност и не бива да продължава с отговорните законопроекти. Разбира се, за наше съжаление, след тази сряда се случиха доста неща – и в самия ден, и днес, които показаха правотата на тази наша оценка, и аз искам да коментирам и тях от името на нашата парламентарна група. „Движението за права и свободи“ е партия от началото на прехода, а в генезиса си е от едни събития, които трасираха пътя на демокрацията, едни събития, които накараха българските мюсюлмани на мирен протест да защитят правото на вяра, на име, на чест, на достойнство, което има всеки български гражданин. И, повярвайте ми, аз познавам добре тези мои братя и сестри, Вие също ги познавате, те го направиха от името на всички ни, защото не всички посмяхме да го направим срещу тоталитарния режим. Но в годините на демокрацията същите тези хора се показаха изключително толерантни и мирни. Толкова толерантни, че, създавайки партията ДПС, през всичките години ние искахме наистина в България да има мир, да има нормален политически процес. Искаме го и сега. Забележете: от 2017 г. призоваваме за това, което днес е дефицит – диалогът. Диалогът, както каза председателят на парламентарната ни група и на партията господин Карадайъ в същата тази декларация, който липсва, и констатацията, че там, където свършва диалогът, свършва парламентарната демокрация. Нали вече сте убедени защо парламентарната демокрация в България буксува? Защото от много години няма диалог. Няма диалог между политическите субекти, няма диалог между институциите и парламентът е превърнат в гумен печат на изпълнителната власт – казахме това много пъти. Но онова, което искам да подчертая днес заради българските граждани, които ни гледат, и заради тази част от българските граждани, които са наши гласоподаватели – на „Движението за права и свободи“, е, че ДПС наистина е много толерантна партия. Толкова толерантна, колкото са нейните избиратели. Ние можем да търпим комунисти, деца и внуци на членове на ЦК и на Политбюро да ни учат на антикомунизъм. Ние можем да търпим насилници над човешките права да ни учат на морал, да ни учат на мирен преход, да ни учат на всякакви други морални стойности. Ние можем да търпим да ни наричат „лицемери“ – заради които в България пенсионната система от 1990 г. насам е на дотации от данъците на българските граждани,

Ние можем да търпим наследниците на тази партия да са поборници за българските пенсионери – можем и това да търпим. Ние можем да търпим същите хора да ни наричат „лицемери“ и всичко това можем да го изтърпим само в името на България, в името на всички граждани на България, в името на мира в България, в името на това, че ние сме призовани тук, като избраници на хората, да намерим пътя, по който тези, които са ни изпратили тук, да видят осъществени своите желания. Защото, когато 800 хиляди души гласуват за една партия, 500 хиляди за друга, 400 хиляди за друга, няма никакво значение кой стои в тази партия. Имат значение тези, които делегират тези права. И по тази причина ние призовавахме към диалог и продължаваме да призоваваме към диалог. Разбира се, заради нашите избиратели ще кажа: това, че имаме тяхното търпение, е, защото наистина искаме да видим България просперираща, защото не искаме истинското лицемерие да поемаш ангажименти, които не можеш да изпълниш, да поемаш ангажименти, които друг вероятно ще изпълнява, не искаме това истинско лицемерие да стане норма в българския парламент и в българския политически живот.

в българския парламент, както повелява Конституцията, че върнахме дебата тук, макар и изкривен, макар и понякога грозен, макар и понякога не такъв, какъвто биха искали да виждат българските избиратели, или с езика, който биха искали да чуват. Това, което се случи в тези няколко седмици тук, е надежда, че нещата ще станат такива, каквито са, но те трябва да станат само по законоустановения ред. Обръщам се към лидера на БСП – не сме затънали в процедурни хватки, демокрацията функционира през процедурите и чрез процедурите. И който не спазва процедурите, означава, че не спазва демокрацията, че не е за демокрация! Нито едно решение в името на хората, което гази гази закона, Конституцията и процедурите, не може да бъде оправдано! Да живее България! Заради българските граждани се надявам, че уроците от този парламент ще бъдат прочетени в следващия! (Ръкопляскания от Има ли изказвания? Заповядайте, господин Христов. Благодаря, госпожо Председател. Ще бъда кратък. С голямо внимание изслушах дебата. Бих го определил като безсмислен, но полезен. Безсмислен, защото, ако ние приемем това решение, то ще бъде в колизия с европейското и българското законодателство. Полезен, защото разбрах, че всички парламентарни партии отчитат, че има проблем с ковид, че това е действително нещо, от което трябва да се пази обществото, дори и тези, които гориха маски и които казваха, че искат да бъде блокирана България, за да могат да се вършат неща, които не би следвало да се вършат. С най-голямо внимание слушах лекарите в тази зала. Впрочем, като съм на трибуната, искам да благодаря на всички български лекари, медицински сестри и здравни работници за това, което правят повече от година за всички български граждани. Ще се вслушам в тях предвид обстоятелството, че те са специалисти, защото иначе се опасявам да не се стигне до онази прословута реплика на Хашек: „Войната вървеше добре. Но по едно време се намеси Генералният щаб и оплеска всичко.“ Нека да оставим лекарите, които знаят какво вършат, да не се месим много, политиците да не влизаме с бутонките за теми,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа, ще бъда кратка. Начинът, по който протече този дебат, ми напомни няколко неща от последната една година. Поведението на публични субекти, които могат да формират общественото мнение, които от месец март миналата година повтарят, че ковид няма, че е безобразие да бъдат задължавани да се ваксинират българските граждани. И това го правиха от телевизионния екран дълго време.

тази перфидна популистична идиотщина, която се случва в тази зала. Защото ние си говорим за това, че има нужда от някаква ваксина, но допреди няколко месеца един огромен процент от българските медии обясняваха, че ваксините, когато са задължителни или когато ни съветват да си ги правим, нарушават правата ни като граждани. Днес това се забрави. Късата памет явно е национално заболяване. Едновременно с това изключително много ме притеснява дебелашкото самодоволство на онези, които си позволяват, откакто е започнал този парламент да функционира, да стоят в тази зала без маски. (Ръкопляскания от защото причината да сме един върху друг в тази зала е решение на Председателския съвет. (Реплики.) Така или иначе, обаче това решение поставя под риск здравето на определена група хора. И не, не са важни тези, които са тук, а са важни онези, които са наши близки, познати и приятели, с които се срещаме всеки ден. Не сме отговорни към здравето на хората. И понеже не сме отговорни към здравето на околните и на хората, абсолютно лицемерие ще бъде да кажем, че доставяме или осигуряваме с подобно решение една векторна ваксина,

(ръкопляскания от ГЕРБ-СДС) благодарение на политиката, която се води през последната една година от безотговорни и нагли хора, които си направиха кампанията, повтаряйки, че ковид няма. Съжалявам за това, че някои от тях загубиха близките си. Аз съм слушала предавания, в които се говореше, че ковид няма и след това се ревеше с някой, дето си е загубил близкия, от телевизионния екран отново, отново, правейки чисто популистични внушения. Крайно време е, крайно време е да си дадем сметка, че станахме за смях с всичко, което правихме тук през последния един месец. Да, господин Цонев, липсва диалог. Липсва диалог, защото няма разумни хора. Няма разумни хора, защото популизмът е заслепил по-голямата част от тези, които присъстват тук, за голямо съжаление. Ние имаме отговорност към българските граждани и всеки един от нас има отговорност към своите избиратели и към всички онези, които са ни дали доверието си. Безсмислено и безумно си губихме времето през последния един месец и сътворихме един закон, по чиито правила може да попаднем в една парламентарна и конституционна криза – уви! И тогава кой ще понесе отговорност за това?

Подлагам на гласуване „Проект! РЕШЕНИЕ за възлагане на Министерски съвет осигуряване на достъп на българските граждани до руската ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“ Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Възлага на Министерски съвет да предприеме всички необходими действия за осигуряване в страната на руската ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“ и достъпа на българските граждани до нея.“ Гласували

не е прието. С това приключваме и тази точка от дневния ред. Преминаваме към

Днес сутринта гласувахме не да поканим, а да задължим министър-председателя в оставка и министрите в оставка да бъдат в залата. Явно целият мандат, който премина, а и предходните мандати на господин Борисов, за тях Народното събрание не представляваше институцията, а беше придатък на Министерския съвет и на изпълнителната власт. Но в момента трябва да гласуваме Законопроект за ратифициране, който е бил докладван най-вероятно от министъра на отбраната в Министерския съвет. Интересно поне министърът на отбраната в оставка ще дойде ли да каже за какво става реч? Някой от залата знае ли какво точно ще гласуваме след малко? И нормално ли е според Вас, след като говорим да се вдигне авторитета на Народното събрание, след като говорим, че това е институцията, която взима решенията за развитието на страната, да има подобно отношение от министъра на отбраната? Преди малко в кулоарите се заговори, че министрите може би са някъде напът извън България със самолет. Дано да не е така, а да си бъдат тук и да отговарят за своите действия и постъпки през изминалия, а и през предходните мандати. Уважаема госпожо Председател, моля Ви, ако е възможно, още веднъж да се направи усилие поне министърът на отбраната да докладва пред Народното

Свързахме се с кабинета на министъра на отбраната. Няма да има представител от Министерството на отбраната. Отговорът е, че се касае за изменение на Споразумението, а не за ратифициране на ново споразумение. Затова казаха, че няма да присъстват на това заседание. По отношение на останалото Ви искане за задължаване на Министерския съвет и тяхното присъствие тук. Министър-председателят е в болнични до 18-и, останалите министри, с изключение на госпожа Десислава Танева и Екатерина Захариева, които отлагат в срока по Правилник – седемдневния срок, останалите министри са в отпуска.

самолети, макар и съюзнически, да навлизат във въздушното пространство на Република България. Става въпрос и за допълнителни ангажименти от българска страна по отношение на изпълнението на мисията Air Policing. Така че ние продължаваме да настояваме представител на Министерския съвет да дойде и да ни запознае с мотивите на ратификацията. Нещо повече, тези мотиви към предложението за Законопроект са подписани от Томислав Дончев в качеството му на изпълняващ длъжността министър-председател. Така че това е нивото и нека да бъдат така добри да дойдат да си представят мотивите. Господин Зафиров, той е внесен от вицепремиера Томислав Дончев, но с преговорите е натоварен и е подписано от заместник-министър на отбраната. Той е в компетентността на Министерството на отбраната. Казах Ви, че всички са в отпуска, болнични и няма кой да дойде. Аз лично разговарях с кабинета на министър-председателя, така че друго не мога да Ви отговоря. Няма доклад на Комисията по правни въпроси, няма и вносител. Може да направите предложение за прекратяване на заседанието или за прекъсване. Вие преценете. ЗАФИРОВ: Аз не искам да правя предложение по прекъсване, това е много важен въпрос. Така че искам някой да дойде и да си представи Законопроекта. ЗАФИРОВ: Аз не искам прекратяване на заседанието, аз искам да го разгледаме и да го гласуваме. Ние имаме отговорно отношение към тази точка. Между другото, използвам случая – понеже няма да правя после изказване, да Ви кажа, че това е чудесно, хубаво е, че Народното събрание приключва точно с темата за Air Policing-а. Така както това Народно събрание ще остане в съзнанието на българския народ като едно провалено Народно събрание и Народно събрание, в което огромната част от партиите в него за рекордно кратък срок от време забравиха предизборните си обещания, така и темата за Air Policing-а е чудесна илюстрация за едно провалено управление, което освен всичката друга съсипия, която нанесе на държавата, съсипа и българската изтребителна авиация. Затова сега се налага, уважаеми колеги, да разглеждаме тази точка. Това е истината. И да дойдат от Министерския съвет да си защитят Проекта.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Допреди малко говорехме, че тук сме се събрали да работим в интерес на българските граждани, тяхното здраве и тяхната сигурност, отбраната на нашата страна, нашата свобода, независимост и суверенитет. За съжаление, в последните дни всъщност пълният срок на работа на 45-ото народно събрание научаваме, че има правителство на България основно по Фейсбук, но не сме го виждали.

Ще започна от мотивите. Мотивите са прекалено технически, а става въпрос, свързан с отбраната. Отбраната е силно политически въпрос. Това, че се налага всъщност усилен Air Policing или усилени мисии по защита на въздушния суверенитет, е вследствие на усложнената обстановка по сигурността в Черноморския басейн. Именно затова след многократни решения в рамките на НАТО, в които България е участвала и е част от консенсуса, самолети на други страни от НАТО са разположени основно в Румъния, която е загрижена за сигурността в Черно море.

Именно затова този Законопроект е изключително важен, тъй като той гарантира българския въздушен суверенитет и позволява да се използват механизмите за солидарност в рамките на НАТО. Искам да споделя още една важна страна на този въпрос, а именно, че всяка една страна, която стане член на НАТО, в същата секунда отговорността за въздушния суверенитет се поема от върховния главнокомандващ по операциите на НАТО и затова има център в „Торехон“, който може да действа със силата на всички средства, с които разполага Алиансът. Това гарантира нашата сигурност, независимо от това, че нашата бойна авиация не е в най-добро състояние и е силно зависима от Русия. На второ място, искам да споделя, че този документ всъщност освен засилен Air Policing, отваря и темата за противоракетната отбрана, която е изключително важна в Югоизточната част на Европа и по която Румъния взима съществени мерки, включително домакинстване на наземна система eGISS, осигуряваща защита от ракетно нападение на нашата територия, но изглежда това не е от интерес за България. Съвсем по същество. В чл. 5, ал. 5 се говори за взимането на решение по използване на въоръжението на дежурните изтребители, което е особено важно, както беше споменато вече от някои колеги. Отново се вижда разликата в подхода между България и Румъния. Докато в Румъния това решение се взима от министъра на отбраната, в България се взима от министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната, което означава, че министърът на отбраната е с ограничени правомощия и е поставен в зависимост от професионалното военно ръководство, когато става въпрос за важни политически решения за използване на въоръжението при нарушение на

и е записано, че мисии с такъв характер не се извършват. Тоест ние ратифицираме един документ, който, за съжаление, ще позволи на самолети от трети страни и на НАТО да влетят в нашето пространство, спазвайки всички процедури, с цел да защитят нашето въздушно пространство, но няма да имат право да използват своето въоръжение, което означава, че ако има действително враждебни намерения спрямо нашето въздушно пространство, НАТО ще бъде безсилно по силата на национално решение. На последно място, има и трето условие. Всъщност искам да Ви информирам, че най-големият проблем в НАТО е, когато страните започнат да поставят условия за използване на сила, именно това прави операциите на НАТО недостатъчно ефективни, води до жертви и до непостигане на заложените цели. В случая България е поставила още едно и то е, че операцията може да бъде извършена при наличие на обмен и опозната картина на въздушната обстановка между центровете за управление и докладване на България и Румъния. Всички знаем, че поради състоянието на българските радари, които са по-възрастни от мен – аз съм на 60 години, не могат да осигурят надеждна, опозната картина на въздушната обстановка и затова се налага радари от Турция и Гърция да докладват въздушната обстановка над Черно море, а при необходимост да се вдига и „Ауакс“, за да уплътни радарната информация.

към храбрите български военни, които демонстрираха своя ангажимент към нашата национална сигурност и на празника си, но в същото време считам, че следващото българско правителство трябва да бъде много по-отговорно, първо, към българския парламент, а чрез него и към българските граждани. Именно заради тази отговорност ние предложихме на 5 май една декларация по отбранителната политика и по приноса на България към развитието на НАТО, тъй като от това споразумение и този протокол става ясно, че България продължава да бъде консуматор на сигурност и да въвежда големи ограничения за използване на българските въоръжени сили, което не гарантира нашия суверенитет

Господин Шаламанов, знаете, че в НАТО има един основен принцип: първо, изграждай собствени бойни способности и после ги споделяй с другите. От поведението на българското правителство става ясно, че нямат намерение да изграждат нито собствени бойни способности, нито да се възползват от съюзническите такива. Благодаря Ви. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това, което обясни господин Шаламанов, е вярно, така е, само че се отвориха много теми, за които министърът в оставка трябваше да бъде тук, за да ги изкоментираме. Какво се случва с нашите изтребители – платени близо 3 милиарда? Кога те ще бъдат доставени на въоръжените сили на Република България? Какво става с наземните станции, които също е необходимо да бъдат модернизирани, за да влязат в експлоатация тези изтребители?

че министърът на отбраната в оставка не е тук, красноречиво говори, че той не може да отговори на въпросите защо е в това трагично състояние Българската армия. Не считам, че беше нормално човек от залата, народен представител, да обяснява

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Аз искам да подкрепя това, което каза господин Шаламанов, въпреки че той навлезе в някои по-големи подробности. Най-напред искам да кажа, че ние имаме споразумение с Румъния полети във въздушното пространство при тях и при нас. В случая става дума за едно допълнение, което да разреши на трета натовска държава, самолетите на която са базирани в Румъния или в България – може да не са специално за Air Policing, а може да са по време на учение временно базирани със съответните разрешения от съответната държава – има си цяла система, за да извършват Air Policing. Причините бяха обяснени и аз мисля, че тук няма никакво съмнение. Много е висока активността в Черно море. Не става дума досега за нарушаване на въздушното пространство България, но има голяма активност, която по всички правила изисква реакция от наша страна или от нашите съюзници по отношение на Air Policing – докато премине тази опасност. Между другото, нека да се има предвид, че системата на въздушното пространство на НАТО е единна, въпреки че решенията в повечето страни се вземат на национално равнище. Вярно е това за опознатата картина на въздушното пространство, но има такива държави като Белгия и Холандия, които имат единна система. Те имат единни въоръжени сили и във флота, и така нататък. Сега при нас се налага това, защото трябва да се реши този въпрос.

Нашата парламентарна група е декларирала, че новите способности или въобще отбранителните способности трябва да се развиват по две линии. Първата линия е за използване на всичко съществуващо, което може и което имаме – не можем така да го захвърлим, и втората е – ускорена модернизация на въоръжените сили. Явно е, че има един период до 2023 г., в който по някакъв начин трябва да решаваме тези въпроси, като част от общото въздушно пространство споразуменията, които са подписани по NATINAMDS – интегрираната противовъздушна и противоракетна система Какви са проблемите на нашата авиация не е момент сега да се говори. Явно е, че не са само руски, не са само наши, но с годините не можа да се реши както при другите държави – абонамент за поддържането на самолетите. Много от бившите командири, включително и генерал Цанко Стойков, в 2019 г. алармира с докладни записки и така нататък. Явно е, че има много сериозни въпроси и това нещо се налага, доколкото става дума за използването на въоръжение, така е във всички страни. Румъния е решила, че може да разреши в случай на опасност да бъде използван от този самолет на трета страна и от пилота да бъде използвано въоръжението. Това е много сложен въпрос, той е труден за решение. Нашето законодателство е такова. Ако се наложи при една сложна обстановка, явно е, че ще се осъществи полет от трета страна ако трябва, наш самолет временно ще съпровожда и ще се реши този въпрос, ако се налага използването на оръжие. Така че аз също призовавам всички

не толкова в предизборното говорене, колкото в дебат по същество върху темата, която се разисква, а тя е Ратификация на протокол към вече съществуващото споразумение за съвместен Air Policing между България и Румъния.

и за ремонт на МиГ-29. Колкото до новите, които бяха закупени, по договор и по план трябва да пристигнат през 2023 г., за да може да се осъществи изграждането на наземната инфраструктура и съответно обучението на пилотите, защото все пак те трябва да имат своето обучение преди това. Въпросите, които бяха повдигнати за самата ратификация – протоколът, който ни е предоставен, е единствено и само за възможностите на трета страна – членка на НАТО да упражнява Air Policing във въздушното пространство на Румъния и на България. Мисля, че тук няма спор, че има усложнена обстановка над Черно море, особено през последните месеци месеци и след събитията на границата на Украйна, а подобно решение е правилно и необходимо. Колкото до повдигнатия резонно въпрос за използването на бордово въоръжение от страна на въоръжение от страна на самолети на трета страна, представете си, ако имаше в този законопроект разрешение такива пилоти да използват въоръжение на българска територия?! Аз съм убеден, че една голяма част от лявата страна на залата щяха да вдигнат много по-голям скандал и да бъдат против това нещо, защото в предни дебати за подобни ратификации те винаги са били против – че трябва изрично и само българската страна да използва бордово оръжие над българска територия. От тази гледна точка мисля, че е постигнат някакъв дипломатичен консенсус, така че да не се насажда допълнително напрежение в обществото кой точно може да упражнява сила над българското небе. Разбира се, въпросът за радарното наблюдение е изключително важен. Концепцията за придобиване на нови 3D радари мисля, че още през 2015 г., ако не ме лъже паметта, застъпи в програмите за развитие на българските въоръжени сили. Този процес в момента върви върви и има осигурено финансиране, доколкото си спомням. Съжалявам наистина, че няма представители на Министерството на отбраната и не толкова на политическото ръководство, а на цивилната експертиза, защото въпросът е технически, който разглеждаме. Сигурно са повлияни от вчерашния празник и използвам възможността от тази трибуна отново да честитя на всички български военнослужещи, да им благодаря за службата и да им честитя със задна дата празника на 6 май. В заключение бих искал да кажа, че не виждам причина за някакви ожесточени дебати или за нещо, което да възпрепятства въпросния Законопроект не само да бъде подкрепен с консенсус, но да мине и на второ четене, защото в крайна сметка не трябва вакуумът, който създаваме в

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, кратка реплика към господин Гаджев. Да, разбираемо е да има едно снишаване, едно страхуване в правителството да изпълни в пълен обем това, което гарантира в чл. 5 и което гарантират елементите от Вашингтонския договор. Как си представяте чл. 5 да работи, ако войските на НАТО, които ще дойдат да отбраняват България, няма да имат правото да използват въоръжението си?! Ние трябва да бъдем малко по-ясни и това изисква дебат в парламента, това изисква визия за съюзнически сили, които действат на българска територия, за българско участие в съюзнически сили и за намаляване на ограниченията, които ние поставяме на въоръжените сили. Няма смисъл да харчим милиарди за изграждане на въоръжени сили и след това да им поставяме ограничения как те да бъдат използвани, когато участват в операции. Това обаче не бива да пречи на днешното решение да подкрепим този протокол да бъде ратифициран със закон. Това обаче още веднъж ме кара да подчертая, че предложената от нас декларация много би помогнала да повдигне нивото на амбиция, да работи в посока визия, така че България да бъде наистина ефективен член на НАТО. Не заради НАТО, а заради българския суверенитет, за българската отбрана и възможността да постигнем тази отбрана на много по-ниска цена, за да можем да пренасочим средствата в здравеопазване, в образование, в пенсионна система и да постигнем фокус там, където е необходим. Защото фокусът на България в процеса на планиране в НАТО винаги е бил Сухопътни войски и Военноморски сили. разходването на всички средства в последните 20 години само за Военновъздушни сили, резултатът от което е, че ни се налага да ползваме самолети на трети страни за нашия въздушен суверенитет, е признак за недобро управление. Благодаря Ви.

Вижте, колеги, има някакъв консенсус, вървим към гласуване. Дайте да приключим позитивно това Народно събрание. Репликата ми е към господин Гаджев – да не минира процеса и да намали хвалбите малко, защото, ако започнем темата за ремонта на Су-25, можем да стигнем до сутринта. Затова по кротко с хвалбите, по-умерено. Другото Народно събрание сигурно ще се занимае с тези ремонти, почти съм убеден в това.

Уважаема госпожо Председател, скъпи колеги! Не съм специалист и съм безкрайно благодарна на колегите, които разясниха за какво става въпрос. Взех думата само за да кажа едно изречение. От всичко, което се случва в момента, излиза, че ние сме отговорни за суверенитета на България и за състоянието на Българската армия.

Колкото до правителството – правителството четири години гарантираше и защитаваше суверенитета на България. За една техническа декларация – надали това е най-големият проблем на държавата. Прав сте Прав сте в репликата Ви. Аз просто цитирам договорите, които са сключени и изпълнени. Вече съжалявам, че нямаше Комисия по отбрана, където да можем всички да се запознаем и да видим какъв какъв е капацитетът, придобит от тези ремонти. Нещо, което мисля, че интересува всички, които са в сферата на отбраната, защото новите способности са важни за Българската армия. Господин Шаламанов, с цялото ми уважение към Вас, нека не бъркаме Air Policing, който е мисия в мирно време, с член 5, който е при криза и при и при война. Разбира се, не дай си боже, при влизане на член 5 в употреба, всички наши съюзници могат да ползват сила на територията на Република България или където и да е. Затова има изработени достатъчно планове за реакция в НАТО. Казвам това просто защото беше повдигнато в реплика. Но по принцип въпросът: доколко чужди сили ще могат да ползват в мирно време сила на територията на Република България, аз поне смятам, че това трябва да

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Виждам, че дебатът за Air Policing се превръща в нещо като финални реплики. Затова Ви моля да спрем с това – кой си прави предизборна кампания, кой изтеглил номерата, кой как защитавал с гола гръд Родината. Ако тръгнем да се връщаме в миналото, ще стигнем до дюнер сигурността от тероризъм, ще стигнем до защитата на Черно море с платноходки и туристи. Дайте да не се връщаме там, да прекратим дебатите и да преминем към гласуване. Благодаря Ви, господин Бабикян. Но не мога да подложа на гласуване тази процедура, тъй като парламентарните групи имат все още време, което не е изчерпано. Други изказвания?

Преминаваме към гласуване на Законопроекта за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing. Моля, режим на гласуване.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 80, ал. 2 във връзка с чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение Законопроектът да бъде гласуван на второ четене в днешното заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване на така направеното процедурно предложение.

предложение. Гласували 168 народни представители: за 166, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля председателят на Комисията по правни въпроси да заповяда да докладва Законопроекта на второ гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! „Проект! ЗАКОН за ратифициране на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing

едно от немногото позитивни решения, които взе този парламент с консенсус, по тема, която наистина е хубаво да покажем, че ни обединява, тоест можем. Това мисля, че е важна заключителна кода в работата на този кратък парламент, което е хубаво да го подчертаем, за да остане и то в съзнанието на хората.

Този парламент трябваше да изрази усилието за връщане към един пълноценен демократичен режим в България. осем или девет работни дни ние преживяхме накратко части от историята на новото време в различни страни, в които парламентаризмът изобщо се е утвърждавал. Усилията на тази легислатура да уточни например отношенията си с изпълнителната власт. Това са неща, които любителите на историята ще разпознаят в Англия – с отношението между парламента и краля, в Германия. Самодържецът, който не желае да дойде в парламента, и парламентът, който се опитва да докара министрите тук. Това усилие не се увенча с успех, но самият факт, че беше направено самият факт, че беше направено с енергия, е важен за здравословното състояние на българската демокрация. И аз не се срамувам, че бяхме заедно в това. Това, че ГЕРБ бързо започна – тази част от ГЕРБ, която е тук, в залата – да открива ценността на Правилника и защитите на опозицията, които са сложени в него, също е хубаво, също е част от възвръщането на здравето на българската демокрация. Имаше моменти, в които тяхната защита на добре подредения законодателен процес наистина беше почти автентична. Ако човек си затвори очите и не си спомня какво са правили доскоро, можеше да повярва. И се надявам, че те са го правили с все повече вяра и все по-малко ще слушат лайфовете на своя лидер, който говори точно обратното. Длъжен съм обаче да изкажа и няколко съжаления. съжалявам, че декларацията, която бяхме предложили, не се намериха сили да бъде придвижена и да стигне до парламентарната зала. Тя щеше да ни позволи да доразвием решението, което взехме сега за Air Policing-а в една ясна политическа рамка за усилията на България в следващите месеци по отношение на отбранителната политика в един момент, в който това е много важно. Съжалявам, че чух това, което госпожа Атанасова каза. Искам да изразя сериозната си загриженост. В предишната предизборна кампания господин Борисов на няколко пъти каза, че нашите усилия за гарантирането на честен изборен процес са насочени към това ние авансово да си подложим за оспорване резултатите от изборите. Имаше няколко такива изказвания. И аз винаги казвах, че ние не си поставяме за цел да си създадем предварително аргументи за оспорване на резултатите от изборите, напротив, положихме големи усилия за това да спомогнем за едни по-честни, по-прозрачни избори изцяло с доброволни ресурси. Нещо, което беше отричано и подлагано на съмнение тук в тази зала, но да речем, че това няма нужда да го напомняме. Част от нещата, които казахте, госпожо Атанасова, и част от нещата, които господин Борисов говори в последните седмици, ме карат искрено да се безпокоя да не би, очаквайки едни недобри резултати, влошаване на резултата, да си подлагате. Молбата ми е просто да опровергаете това мое съмнение, защото една ясна декларация в това отношение би била от полза. Не може да отречете факта, че подходът Ви по отношение на Изборния кодекс – да, наложи се да се прокарат в доста спешен режим тези изменения, но те бяха необходими, защото българското общество от години ги очакваше. Подходът Ви беше на моменти твърде деструктивен. И докато имаше моменти, в които беше хубаво да се наблюдава как Вие отстоявате правата на опозицията и това беше важно и хубаво, имаше други моменти, в които Вие бламирахте възможността на този парламент именно в неговото усилие да възстанови пълноценната демокрация – доста грозно изглеждаше. Доста грозно изглеждаше това, което се случи вчера в Комисията за ревизия. Аз не съм присъствал, изгледах целия изгледах целия панаир, който организирахте, и трябва да Ви кажа, че може би сте доволни, че сте осуетили някакъв човек да каже някакви неща, но истината е, че дадохте най сериозното политическо доказателство, че не искате тези неща да бъдат дискутирани и казани. Но, вижте, от гледна точка на това какво свърши или не свърши този парламент, от гледна точка на неговата задача да възстанови определени процедури в тяхната пълнота, това нещо също ще остане част от неговото кратко наследство. И накрая искам да кажа едно нещо. Говорих за отношенията между изпълнителната и законодателната власт, които с мъки, които, естествено, нямаше как да бъдат фризирани и добре подредени, които на моменти бяха може би твърде емоционални, твърде грозни, но все пак почна да се наместват обратно балансите след твърде дългото неглижиране на законодателната власт, което не мисля, че някой от Вас би отрекъл. Но има една трета власт и това е съдебната власт. Ние от самото начало на работа на този парламент внесохме пакет от закони, включително предложихме, не сме внесли, защото нямахме необходимия брой подписи, изменения в Конституцията. Никакъв интерес не предизвикаха те от страна на останалите парламентарни групи. Аз не казвам, че точно нашите изменения е трябвало да бъдат подкрепени, но да си затваряме очите за това, че България се намира в задълбочаваща се, не просто дълбока, в задълбочаваща се криза на своето правосъдие е или безотговорно, или форма на експлоатация на това положение, защото някои хора се надяват да се ползват от фактически имунитет, поддържайки това положение. България е член на Европейския съюз над десетилетие и продължава да бъде под три мониторинга в областта на правосъдието. България забрави – ние дори вече не говорим за Шенген и за нашето приемане в в него. Корупцията е тема, която присъства в абсолютно всяко произнасяне на международни организации по отношение на България. Не можем да продължаваме да си затваряме очите за тази дълбока криза. Не можем да продължаваме да си затваряме очите, независимо от това кой го казва, всички ние знаем, че специализираното правосъдие се разглежда от българския бизнес като бухалка за избирателна репресия. И някои от Вас са го изпитвали. И не пожелавам на никого от Вас, на никого от Вас не пожелавам да го изпитва като избирателна репресия. Пред закона всеки да си носи отговорност. Моят призив оттук нататък, колеги, защото ние напускаме този парламент, свършихме една работа и това е българската нация, българският народ, българското общество да види, че Бойко Борисов може да бъде отстранен от властта, че той може този път да не успее да изтъргува поредната властова комбинация. Това беше много важно. Това беше много важно за българското общество! Но оттук нататък на тези избори, ние ще трябва да се обърнем към това общество и в този смисъл, аз смятам, че е добре, че изборите са толкова скоро, да се обърнем и да поговорим с нашите избиратели, а и с тези, от които искаме тяхната подкрепа за това за какво искаме тази подкрепа. Искам да Ви призова: дайте да изложим наистина задълбочена и пълноценна визия особено по отношение на правосъдието. Много години съм слушал как това не интересува хората, хората ги интересува само хладилника. Не е вярно. Не е вярно! Българите много добре знаят връзката между достойнството, връзката между благосъстоянието и възможността да произвеждат сами със своите усилия и със своите качества благосъстояние, и връзката между свободата и правосъдието – един закон за всички. Ние дължим на българските граждани да ги настигнем в това осъзнаване като политическа класа, така да се изразя. Моят призив е в рамките на тази кампания наистина всички да положим сериозни усилия, да артикулираме с какво можем да се ангажираме, да се чуем по отношение на това. Защото това ще бъде основата за диалога, за който тук също много се говори. Диалог трябва да има. Но диалог трябва да има на основата на стремеж към истината и на основата на стремеж към задачи, които българското общество ни е поставило, а не просто, за да изглежда, че водим диалог, за да се крепим взаимно тук в някакво привилегировано състояние. Това е разликата между моята теза за диалога и това, което може би много хора виждат. Така че нека да се обърнем честно към избирателите, включително с визията си за управление и за отговорността, която сме готови да понесем. ние ще понесем своя дял от тази отговорност и по отношение на правосъдието. Много е важно това. Благодаря Ви. Искам да Ви благодаря за съвместната работа. Научих много от Вас, беше интересно и пълноценно, и се надявам, че ще можем да надграждаме. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДБ.) С приемане на Закона за ратифициране на второ гласуване се изчерпа нашата програма за днес. Закривам заседанието.